Srbije.Poštovana ministarko, poštovani predstavniče ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 9. se zapravo 9. se zapravo nadovezuje na ono o čemu je maločas govorila moja uvažena koleginica Snežana Paunović, odnosi se na polaganje zakletve zamenika Zaštitnika pred predsednikom Narodne skupštine, kao što je to i do sada bilo, naravno, u okolnostima da se prihvati amandman o izboru zamenika u Narodnoj skupštini.Polaganje zakletve, kao što je to koleginica istakla, jeste jedan svečan čin i svečano obećanje da će dužnost obavljati u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom. Smatramo da taj čin ima i institucionalni značaj, ali i da samoj ličnosti zamenika ta vrsta davanja javnog institucionalnog značaja, obećanja treba da bude dodatni motiv i da doprinese afirmaciji, dužnosti koju obavlja.Čast je, morate priznati, pred Narodnom skupštinom, pred predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije položiti i potpisati zakletvu koja ostaje i kao trajni dokument na taj svečani čin.Sa druge strane, ovde govorimo o nezavisnim telima, telima koja podnose izveštaje Narodnoj skupštini Republike Srbije, tela koja biraju, konkretno Zaštitnika građana bira Narodna skupština Republike Srbije i mi smo smatrali da je potpuno logično da, shodno svemu tome, upravo zakletvu polaže i Zaštitnik i zamenici Zaštitnika, ne ulazeći u broj zamenika Zaštitnika pred Narodnom skupštinom Republike Srbije.Dozvolite da kažem samo još nekoliko reči vezano za samu temu, jer smatram da je od velike važnosti i značaja.Dakle, razgovarali smo i tokom rasprave u načelu o Zaštitniku građana i mi se slažemo sa svim sugestijama i predlozima, kao poslanička grupa, a koji su se mogli čuti na račun rada Zaštitnika građana na neke stvari nije odreagovao a trebao je da odreaguje kao neko ko je Zaštitnik svih građana Republike Srbije. Dakle, o ulozi i značaju Zaštitnika građana kao nezavisnog i samostalnog državnog organa govorili smo dosta, u načelnoj raspravi o predlogu novog zakona, danas u ovoj raspravi u pojedinostima dosta je bilo reči o ulozi ovog nezavisnog državnog organa sa ogromnim ovlašćenjima, ali nije na odmet ponovo, radi javnosti, podsetiti na činjenicu da je u pitanju Ustavom definisan organ iz čega proističe njegova odgovornost.Dakle, Zaštitnik građana je, shodno tome, zadužen da štiti prava građana, kontroliše rad državnih organa, pravobranilaštva, svih ostalih organa i svih ostalih organa, organizacija i preduzeća koja imaju javna ovlašćenja. Dakle, veliki korpus ovlašćenja, odgovornosti i obaveza.Njegov suštinski zadatak je i to da kroz svoj rad stalno unapređuje poštovanje pre svega sloboda i prava, da afirmiše i insistira na zakonitosti u radu državnih organa, čime na svoj način utiče na jačanje pravne države i to je ono za šta se svi mi zalažemo i danas kada govorimo o raspravi u pojedinostima, ali i kada smo govorili o raspravi u načelu o Zaštitniku građana.Da podsetimo i na to da Zaštitnik građana, kao što je već rečeno, uživa imunitet kao narodni poslanik. Upravo taj imunitet koji uživa omogućava mu nezavisnost, omogućava mu samostalnost u radu, ali i ogromnu odgovornost da upravo zahvaljujući svemu tome postigne određene rezultate, da realizuje one ciljeve i zadatke koji su pred njim postavljeni.Upravo za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini koja ga bira i kojoj je dužan da podnese godišnji izveštaj o radu.U ovom sazivu predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić, je uveo praksu da se o izveštajima nezavisnih organa regulatornih tela raspravlja u plenumu tako da se obezbeđuje još veća transparentnost, još veća javnost u radu i u kontrolnom radu. U tom smislu želim da pohvalim rad i odgovornost sadašnjeg Zaštitnika građana koji povodom prethodnog izveštaja od njegovog izbora 2017. godine, uz sve one sugestije i predloge koji su se mogli čuti, dakle, do poslednjeg izveštaja ovde pred narodnim poslanicima je obrazlagao svoj rad. Reći ću zašto ovo posebno ističem.Moram da podsetim na taj neki prethodni period i na ponašanje prethodnog Zaštitnika građana, iako je o tome već bilo govora danas. Znamo da se radi o bivšem Zaštitniku građana Saši Jankoviću, koji je, slobodno možemo reći, na neki način narušio dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije više puta tako što je imajući sve nadležnosti, znajući šta je njegova odgovornost, znajući jako dobro šta je njegova obaveza ignorisao rad Narodne skupštine, ignorisao rad resornih odbora, kojima je morao da odgovara na pitanja kada konkretno govorimo o izveštaju o radu Zaštitnika građana.Izgleda građana.Izgleda da je pogrešno shvatio svoju ulogu, pa se usmerio na zaštitu samo, rekao bih sa sigurnošću, svojih prava. On nije nalazio za shodno ni da se pojavi pred članovima nadležnog skupštinskog odbora prilikom razmatranja izveštaj o njegovom radu, to mu je izgleda bilo ispod časti, jer je sebe video na nekom definitivno drugom mestu, kasnije smo videli i na kom, a danas se o tome između ostalog i javno govori.Zatim, ako je neko kršio Zakon o sukobu interesa, pa onda je to upravo bivši Zaštitnik građana Saša Janković. Ja nisam pravnik, ali smatram da ako je neko bio u sukobu interesa i kršio zakon onda je upravo to on, koji bi trebao da štiti građane i njihova prava od nesavesne i nestručne državne administracije i državnih organa, a ako je i iko bio tada nesavestan i neodgovoran to je upravo bio tadašnji Zaštitnik građana gospodin Saša Janković.Sećamo se rasprava o takvom njegovom ponašanju uglavnom u njegovom, nažalost, odsustvu, nikada u prisustvu kako bi dobili odgovore na pitanja koja smo postavljali postavljali kao narodni poslanici, kao neko ko predstavlja građane i ko ima potpuno pravo da postavi pitanje onome koga je ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izabrao.Nije nam poznato čija je to ljudska i manjinska prava zapravo on u tom periodu štitio osim što je gradio i trasirao, pokušao da izgradi i trasira neki svoj put.Istina, pojavio se u medijima onda kada je trebalo voditi predsedničku kampanju. Dakle, nije našao za shodno da se pojavi na sednici odbora, da udostoji poslanike, da im odgovori na pitanja, konkretno o izveštaju o radu, o njegovom radu, ali je našao za shodno da se pojavi onog trenutka u skupštinskom holu kada je započela izborna kampanja, iako smo sve vreme govorili da se Zaštitnik građana više bavi političkim floskulama, političkim temama, da više iznosi političke konstatacije nego što se konkretno bavi poslom i nadležnostima koje su definisane konkretno Zakonom o Zaštitniku građana.Da podsetimo da je jedan od uslova za izbor Zaštitnika i to da poseduje visoke moralne, stručne kvalitete, što se za prethodnog Zaštitnika ne bi sa sigurnošću moglo reći. Ne samo da se nije mnogo mešao u svoj posao, već je i sam kršio zakon. Od njega koji je sebe video kao nekog nazovite političkog lidera na svu njegovu žalost, propalog, građani nisu mogli da se zaštite ni od njegovog nezakonitog rada, ni od kršenja svih apsolutno svih moralnih postulata. On se nije mnogo brinuo ni za to što je političkog delovanje Zaštitnika građana zakonom zabranjeno. Dakle, vrlo precizno i jasno delovanje, političko delovanje Zaštitnika građana je zakonom zabranjeno. Naprotiv, politički se aktivirao baš u vreme vršenja javne funkcije Zaštitnika građana, kandidovao za predsednika države, vodio javnu političku kampanju koja podrazumeva iznošenje političkih stavova, a kakva mu je bila kampanja, to nam je već jako dobro svima poznato.On se takođe mešao i u rad Vlade Republike Srbije, mešao se u rad predsednika Republike, legitimno izabranog predsednika Republike iako u Zakonu o Zaštitniku građana jasno piše da on ne može kontrolisati

Ni na to se nije obazirao jer ga je vodio njegov politički interes, a ne ustavna i zakonska obaveza da kao Zaštitnika građana bude van politike. Zato je dobro što u ovom Predlogu zakona jasno piše da Zaštitnika građana ne može biti član nijedne političke stranke, sa čime se mi u potpunosti slažemo i sa čime smo u potpunosti saglasni. Zahvaljujem predsedavajući.

gospođo Kovač, uvažena gospođo Obradović sa svojim saradnikom, uvažen kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, jako mi je drago što je naš predsednik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, dr Aleksandar Martinović, sve ono rekao i za Sašu Jankovića i za Zdravka Ponoša i u potpunosti se slažem sa svim što je rekao dr Martinović i zahvaljujem mu se na svim onim podacima koje je izneo, koje nisam ja istakao juče, a posebno ono što je citirao istaknutog nekadašnjeg člana Narodne stranke i bliskog saradnika Vuka Jeremića, Nikolu Jovanovića kako je Nikola Jovanović govorio o tome da je Zdravko Ponoš uništavao Vojsku Srbije, kako je topio tenkove i kako je gurao Vojsku u NATO.Ko su u stvari Zdravko Ponoš, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Dragan Šolak? To su vam prema njihovim rečima i prema rečima njihovih istomišljenika, a tu svakako spada i Saša Janković zajedno sa svima njima, dragi građani, veliki eksperti, veliki majstori svoga dela. To su toliko ugledni ljudi i tolikog su ostavili traga da će se o njima jednoga dana pisati i filmovi i serije, feljtoni će se pisati o njima.

U tom filmu bi se govorilo o tome kako Saša Janković kao Zaštitnik građana nije štitio građane i verovatno bi u delu tog filma ili serije se malo govorilo o aferi – pištolj i o nekim istragama i o izvršenju raznih krivičnih dela i nezaštiti građana Srbije.Što se tiče generala Ponoša, o njemu će se snimati film i serija „General“. Naravno, tu će se taksativno navoditi kako je sistematski uništavao vojsku, kako ga je Boris Tadić 2000. godine vanredno podigao u pukovnika, pa 2005. u general-majora, pa 2006. u general-potpukovnika, pa postao zamenik načelnika Generalštaba, pa načelnik Generalštaba, sve u pet godina, i kako ga je posle zbog njihovih nekih sukoba u Demokratskoj stranci smenio sa tog mesta, ali ga je uzeo veliki diplomata Vuk Jeremić, a o Vuku Jeremiću će se snimati filmovi „Diplomata“, na koji način neko može da bude korumpirani diplomata i na koji način sa svetskim tajkunima može da pravi milionske dilove.Onda je Zdravko Ponoš prešao gde, nego za Jeremićevog Naravno da je tada Jeremiću, najgorem ministru spoljnih poslova u istoriji Srbije, trebao za pomoćnika neko ko gura Srbiju u NATO, neko ko sarađuje sa stranim službama i neko ko se zajedno sa svima njima zalagao i da Srbija uđe u NATO, a da da se prekinu sve moguće veze sa Republikom Srpskom i sa Kosovom i Metohijom.Kada bi taj Zdravko Ponoš, general i taj Vuk Jeremić, diplomata, kada bi oni došli na vlast Srbija bi se odrekla i Kosova i Metohije i Republike Srpske i odrekla bi se i svoje privrede. Mi bi, ne samo postali kolonija, nego bismo prošli kao što je prošla Vojska Srbije i kao što je prošla diplomatija za vreme Ponoša i Jeremića.Njihov

Tu će se govoriti o određenim istragama kako su ti tajkuni od par hiljada dolara bogatstva došli do stotina miliona i oni će postati nove zvezde. Naravno, ne treba zaboraviti da je Dragan Đilas toliko zaslužan građanin Srbije da će se o njemu snimati film i serija „Gradonačelnik“, ali neće se govoriti kao o Branku Pešiću, nego će se govoriti o Draganu Đilasu na koji način je postupao i uradio najgori gradonačelnik u istoriji Beograda.Srbija Beograda.Srbija danas zna i ko su Đilas gradonačelnik i Jeremić diplomata i Ponoš general i Đilas i Šolak tajkuni. To su oni ljudi koji su ojadili budžet Republike Srbije, koji su oteli od građana stotine miliona evra, koji su uništavali Vojsku Srbije, koji su uništavali srpsku diplomatiju, koji su davali svoj doprinos podršci nezavisnosti Kosova i Metohije, koji su uništavali grad Beograd.Svi oni zajedno sa Sašom Jankovićem, Zaštitnikom građana koji je sve radio, kao što je odlično rekao dr Aleksandar Martinović, on samo nije štitio građane. On nije štitio građane, on je štitio samo sebe i svoje saborce. Svi oni kad se ne nalaze na funkcijama, i Janković i Ponoš, i Jeremić i Đilas, zajedno sa svojim tajkunom i multimilijarderom Draganom Šolakom, imaju motiv da dođu na vlast da imaju ponovo funkcije da bi mogli da otimaju. Oni postaju jako nervozni kada nisu na državnim jaslama. Oni postaju jako nervozni kada ne mogu na teret građana da uzimaju nove milione.Zato danas kad govorimo o Zaštitniku građana voleo bih da sadašnji Zaštitnik građana i budući zaštitnici građana budu ono što treba da budu, da budu u službi građana, da budu zaštitnici građana, da budu zaštitnici svih građana. Neko je ovde od mojih kolega rekao, zar porodica Vučić nisu građani Srbije? Taj Zaštitnik građana treba među prvima, čak pre i od narodnih poslanika, da skoči javno u odbranu svakog građanina, da štiti građane, a nešto se nisam baš naslušao izjava ili pročitao komentare izjave raznih regulatornih tela, Poverenika i Zaštitnika građana, koji je u stvari državna institucija, da su se nešto nadavali izjava u odbrani Aleksandra Vučića i njegove porodice od najsramnijih i najgorih mogućih napada.Na sreću, građani Srbije znaju, a naše je da podsetimo i ko su Dragan Šolak, i ko je Dragan Đilas, i koje Marinika Tepić, i ko je Vuk Jeremić, i ko je Miroslav Aleksić, i ko je Zdravko Ponoš.To su oni koji ne misle dobro građanima Srbije. To su oni koji napadaju sve ono dobro što radi Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić. Oni su se smejali prošle godine kada je predsednik govorio o nabavci respiratora, među najboljim državama u Evropi odreagovala što se tiče zaštite od korona virusa.Među prvima smo nabavili, ne dovoljan broj respiratora za Srbiju, nego za ceo region.

pre šest meseci, pre zemalja EU nabavila dovoljan broj vakcina. Ne samo za Srbiju, nego za ceo region.Srbija je među prvima krenula da pravi kovid bolnice. Pravi se fabrika vakcina. Sada smo, evo, dobili i petu vakcinu iz Poljske, čini mi se, „Moderna“. Dakle, Srbija je pokazala, predvođena Aleksandrom Vučićem, da brine o svojim građanima, da brine o zdravlju građana.Šta

Đilas, Ponoš i Jeremić brinu o stotinama miliona, ali svojih dolara i evra koje su oteli i koje žele da otmu. Na sreću, građani znaju istinu i živela Srbija.

ja ću isto kao i prethodne kolege podržati sve ove stvari koje su rekli.U najvećem delu politika moje stranke i mene kao predsednika Ujedinjene seljačke stranke je nešto slična i politici Dragana Markovića Palme, je govorio o svim onim stvarima koje se tiču prethodnog Zaštitnika građana, o svim onim stvarima koje su radili ti loši ljudi. Puno stvari o kojima smo govorili, gde se govorilo o problemima svih naših ljudi sa jugoistoka Srbije, svih onih koji se bave određenim poljoprivrednim radovima gde je to sve vidljivo, gde sve to i na terenu može da se vidi.Uvažena ministarka, mogu da kažem za vas, kao i za našu Vladu, za našeg predsednika Srbije, da on radi svoj posao na najbolji način, pet plus, kako je rekao kolega Dragan Marković, jeste ocena, ali možda i veća. U krajnjem slučaju, svi mi koji smo tu, radimo svoj posao za dobrobit svakog građanina naše zemlje Srbije, pa bilo da živimo u Svrljigu, da li živi u Beloj Palanci, Sokobanji, da li živi na teritoriji grada Niša, Nišavskog okruga ili u Tutinu, Sjenici, u Subotici ili u Beogradu.

gde je za vreme privatizacije sve uništeno, gde su se posle toga pojavili veoma bogati ljudi, a to se sve dešavalo posle 2000. godine. Sve te stvari koje su bile, nikad se ne povratile. Mislim da mi sada u ovom periodu unazad od 2012, 2013. godine pa na ovamo, puno stvari se menja na dobro. Upošljavaju se ljudi, pokušavamo da pravimo iste standarde za svakog građanina,

o tome mora više da govori i na tome mora da radi više i Zaštitnik građana sada aktuelni. Prethodni to nije radio, to se zna, radio je nešto suprotno. Radio je za sebe, radio je za svoje potrebe sa željom da bude nešto više. Ali, sadašnji Zaštitnik građana mora biti više na terenu, mora biti više sa ljudima, mora osetiti probleme tih naših ljudi u našim seoskim područjima, u tim malim sredinama da mogu da se ponašaju na isti način kao, recimo, deca sa sela, da mogu da rade i da žive isto kao deca u gradu, da imaju iste ili slične uslove života.To važi i za naše žene na selu, to važi i za one naše ljude na selu. Svima njima je mnogo teže nego onima koji žive u gradu.Jedna gradu.Jedna od tih stvari o kojima je gospodin Marković govorio jeste da je potreba da svakom čoveku to obezbedimo, da je potreba da na svakom mestu obezbedimo iste uslove života.Jedna od stvari o kojoj se govorilo prethodnih dana

ne baratam možda dobro padežima, ali ja govorim jezikom kojim govore sve moje komšije, svi moji ljudi koji tamo žive. Ne moramo svi da govorimo književnim jezikom, za nas je najbitnije da nas neko čuje, da nas neko razume.Bogatstvo našeg jezika jeste to što ja govorim na ovakav način, neko govori na drugačiji način, ljudi koji žive u Beogradu govore drugačije. Suština svega je da mi kao žitelji, kao ljudi koji dolaze sa juga, sa istoka Srbije, ne možemo da imamo isti naglasak i da isto govorimo kao i ljudi koji žive u Beogradu, Novom Sadu, Subotici ili nekom drugom delu Srbije. To je naše bogatstvo, to je naša različitost

Subotice, mi smo svi tu zastupnici naših građana i ja sa ovog mesta zastupam interes svih ljudi koji žive na jugoistoku Srbije, pokušavam da govorim jezikom koji se tamo kod nas govori. Ako to nekom možda smeta ili ne razume, on

Nišu, Beogradu, Novom Sadu. Svi moramo da budemo isti i svi moramo da živimo i da se borimo za našu zemlju Srbiju. Hvala još jednom. Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministarka sa saradnikom, prošle nedelje sam govorio, podsetiću kratko na neke stvari, ali od prošle nedelje do danas su se dogodile neke nažalost ne baš tako divne stvari koje se tiču ovog zakona i koje se tiču i Zaštitnika i Poverenice, a bogami i Ministarstva za ljudska prava, tako da ja moram da ukažem na određene negativne pojave koje su baš u ovoj temi.Naravno da je ovaj zakon dobar. Dobar je i onaj prethodni, ali ovaj je još bolji. I ovi prihvaćeni amandmani, govoriću samo jednom o svim ovim amandmanima, su dobri. Ali, opet moram da se obratim Zaštitniku građana, Poverenici, a bogami i ministarki za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koji sam imao prošle nedelje prilike da čujem.Prošle čujem.Prošle nedelje, podsetiću, tražio sam obaveštenje od Zaštitnika građana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti o tome šta mogu ili šta će da preduzmu povodom ugroženih i zapostavljenih sloboda sloboda i prava predsednika Republike i članova njegove porodice, ali to se ticalo i ugroženih prava funkcionera SNS, birača SNS i članova SNS.Svi ovi ljudi su žrtve višegodišnje dehumanizacije, neravnopravnosti i diskriminacije po osnovu stranačke pripadnosti, državne funkcije ili srodstva. Postaviću jednostavno pitanje - ko štiti ugrožena i zapostavljena prava svih ovih lica koje sam naveo, predsednika, njegove porodice, funkcionera SNS, birača? Da li će predstavnici regulatornih tela i ministarstva koje sam naveo da kažu - da, njihova ljudska prava i slobode moraju da budu kolateralna šteta položaja predsednika Republike ili samog položaja recimo, SNS i funkcionera kao članova neke većine. Neću se složiti sa tim i mislim da se niko normalan ne bi složio sa ovom tvrdnjom.Predsednika i njegovu porodicu najčešće štitimo mi, poslanici SNS, ali i funkcioneri SNS i pojedini članovi Vlade, na čelu sa premijerkom Brnabić. Međutim, nažalost, nadležne institucije to ne čine. Kao rezultat ćutanja institucija mi imamo četvorogodišnju hajku i dehumanizaciju uperenu protiv porodice predsednika Aleksandra Vučića i pri tome jedina njihova krivica je to što postoji i što nisu po volji Đilasovskoj opoziciji i njihovim jakim medijima.Dakle, predsednik i njegova porodica nemaju nikakvih veza sa kriminalcima, od politike nikada nisu stekli ništa. Predsednik se 27 ili 28 godina bavi politikom i nije stekao ništa na osnovu politike, niti bilo koje lice povezano s njim, a kamoli da je nešto ukrao. Prosto, predsednik Vučić i njegova porodica su su čisti kao suza. Utoliko je čudnija ova dehumanizacija i diskriminacija.Da vas obavestim, pogledao sam detaljno i hronološki unazad portale Zaštitnika građana i Poverenice i ustanovio sam, a i kroz raspravu koju sam slušao i prošle i ove nedelje, da se oni vrlo suženo i ekstremno restriktivno bave svojim poslom. Dakle, oni se ponašaju kao zaštitnik manjina i kao poverenica za zaštitu ravnopravnosti manjina, a Ministarstvo za ljudska prava se ponaša kao ministarstvo za ljudska prava manjina a ne svih građana. Prosto, naš Ustav predviđa da svi oni štite sve građane, a ne samo manjine, i manjinu i većinu. Oni to ne čine.Evo jednog primera. Dakle, u februaru 2019. godine, dva puta je pokušana vandalizacija izloga Prajd info centra u Beogradu. Reagovali su, i to je ispravno, svi mediji i Zaštitnik građana. Međutim, moram da ukažem da prostorije i izlog Prajd info centra u Kralja Milana uopšte nisu oštećeni. Poverenica je rekla kratko - Poverenica osuđuje sinoćni napad na prostorije Prajd info centra u Beogradu, 1. mart 2020. godine.Međutim, podsetiću na dvostruke standarde. Prostorije Srpske napredne stranke u poslednjih nekoliko godina su napadane preko 60 puta, sa nanetom ogromnom materijalnom štetom. Motivi su bili čisto politički i radi se o diskriminaciji po osnovu stranačke pripadnosti. prostorije SNS su bile potpuno spaljene. Opozicioni mediji tokom ovih godina uopšte nisu reagovali ili osudili ove napade. Poverenica i Zaštitnik se nikada nisu oglasili da osude napade na prostorije SNS. To sam i lično proverio pretragom aktivnosti i saopštenja ovih sajtova koje sam naveo.U slučaju višegodišnjih napada na porodicu predsednika Vučića takođe.

dugačak je bio 150 strana, tamo se samo jednom rečenicom reklo da je primećena negativna pojava napada medijskih na porodicu predsednika Vučića. Jedna mala rečenica na 150 strana i to je sve.Dakle, došli smo do toga da niko ne štiti određena ugrožena prava većine. Prosto, Poverenik i Zaštitnik u suštini svojim radom i delovanjem, oni kažu da nisu nadležni, policija je, tačno, delom nadležna, ali ne za ovo, policija je nadležna i ona uglavnom detektuje počinioce ovih krivičnih dela i za to je nadležna. Međutim, policija nije nadležna za ugrožavanje ravnopravnosti i za diskriminaciju. Kada pogledamo niz godina ove fizičke napade na prostorije SNS, radi se upravo o novoj negativnoj pojavi ugrožavanja ravnopravnosti i o diskriminaciji po osnovu stranačke pripadnosti. Onda, ispada da niko nije nadležan. To prosto nije tačno. Nije nadležna policija, tačno.Nadležni su Zaštitnik, Poverenica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

tiče se početka predizborne kampanje, to je ono što sam pomenuo na početku svog govora, početak predizborne kampanje, jer potpisani su svi sporazumi, oba koloseka dijaloga su dali rezultat, tu smo mi dali ključan doprinos, znači, u suštini, mi imamo nezvaničan početak predizborne kampanje koji je neslavni krenuo i počeo je nasiljem.Dakle, početak predizborne kampanje u Zaječaru je obeležilo nasilje Đilasovih funkcionera u Zaječaru koji su spalili automobil gradonačelnika Ničića i njegove supruge. Obeležilo je i nasilje funkcionera lažnog ekologa Ćute Jovanovića u Loznici, kada su njegovi funkcioneri, nećete verovati, vitlali sekirama za račun Nemice Viole fon Kramon, koja je tada bila u poseti Loznici. Inače, ona je lobistkinja, glavna lobistkinja lažne države Kosovo. Ona je posetila Loznicu, prosto ne možemo da utvrdimo zbog čega je posetila Loznicu, očigledno se uključila u predizbornu kampanju na strani Zelenovića „ Ne davimo Beograd“ i ovog lažnog ekologa Ćute. Dakle, nemačka peta kolona u Loznici je vitlala sekirama i pretila građanima samo zbog toga što su Violi fon Kramon skandirali: „Kosovo je Srbija“.U ovo nasilje treba ubrojati i slučaj, podsetiću vas to, Nikole Novakovića, sina potpredsednika Jeremićeve stranke Borislava Novakovića, i to je opet u vezi sa ovim prostorijama, koji je nedavno mrtav pijan uništio 30 kvadrata, to je 10 metara u dužini, u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, puta tri metra visine, izloga prostorija SNS u Novom Sadu, pri čemu je uništen i deo mobilijara tih prostorija.Kao što vidimo, predizborna kampanja dela opozicije se zasniva na totalnom nasilju, paljenju imovine, izazivanju opšte opasnosti i na sekirama. Dakle, to je program Đilasa, Jeremića i ovog lažnog ekologa Ćute – paljenje, razbijanje, sekire.U Zaječaru, podsetiću vas, policija je samo posle 12 sati posle izvršenog zločina uhapsila, zna se ime i prezime, osoba je stara 34 godine, Nenada Nikolova, koji je u potpunosti u policiji priznao izvršenje krivičnog dela, a iz fotografija sa društvenih mreža vidi se da je Nenad Nikolov militantna i veoma politički opredeljena osoba. Naime, Nenad Nikolov je posinak predsednika zaječarskog odbora Đilasove stranke Zorana Mančića i sin Đilasove funkcionerke Sofike Dimčić, Mančićeve supruge. Prosto, osnovno možemo da postavimo pitanje – da li je Dragan Đilas dao nalog svom Nenadu Nikolovu da zapali automobil Boška Ničića?Evo još primera gde ne reaguje niko, ni Poverenica, ni Zaštitnik, ni Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, niti Udruženje novinara, i to se desilo upravo juče.Upravo juče sam uhvatio Mariniku u najstrašnijim lažima. Ona je juče izdala halucinogeno saopštenje SSP-a i preko đilasovskih medija je od devet ujutru optužila predsednika Vučića, pazite, da je organizovao atentat na bivšeg predsednika Sindikata EPS-a Milana Đorđevića Đokina u Aranđelovcu. Marinika kaže u saopštenju, citiram: „Otvoreno pismo Aleksandru Vučiću“, tako počinje, „sa svojim neistomišljenicima do sada ste se obračunavali medijski, a sada ste počeli i oružjem“. „Nakon što je nedavno“, nastavlja ona dalje, „smenjen i predsednik Sindikata EPS-a Milan Đorđević Đokin otvorio aferu o prisluškivanju u EPS-u i nabavci tehnike za tajno prisluškivanje ljudi, na Đokina je pucano u Aranđelovcu sa dva metka upozorenja. Neko je zabranio pripadnicima UKP-a da izvrše uviđaj. Ko je izdao to naređenje?“, kraj citata.Taj lažni spin, podsetiću vas, vrti se do sada 26 sati u đilasovskim i 28 sati u đilasovskim medijima. Sve ovo sam, inače, razobličio u dva teksta koja su juče objavljena i u „Informeru“ i na portalu „Embarga“ i na na drugim.Ustanovljeno je, i policija je izdala takođe svoje saopštenje, da je sve u Tepićkinom saopštenju laž. Policija je uviđajem, znači bilo je uviđaja, utvrdila da je neko, pazite, u Aranđelovcu, verovatno iz praćke, metalnom kuglicom razbio staklo ulaznih vrata nekog kafića u kome se uopšte nije nalazio ovaj narečeni Đorđević, koji je u to vreme bio u TV studiju. dakle, bilo pucanja, niti vatrenog oružja, niti dva metka. Dakle, niti je lice koje Marinika pominje da je na njega pucano bilo u tom objektu. Dakle, nije se desilo ništa što bi moglo ovog Đorđevića da poveže sa bilo čim što je ona navela.Neko je, dakle, razbio staklo na ulaznim vratima nekog kafića u Aranđelovcu. Onda i javnost i mi ili bilo ko treba da poveruje ovom Đorđeviću, koji je notorni lažov, koji je pre nedelju dana lansirao fantastične laži o tome da je neko organizovao prisluškivanje u EPS-u, zamislite ovo, i da je EPS prisluškivao, to su izmislili potpuno, mogli su i da stave neku drugu, člana porodice, odnosno oca predsednika Vučića, da bi laž bila još neverovatnija. Dakle, umesto izvinjenja, mi u ovih 28 sati dobijamo dalje zatrpavanje lažima, novim lažima, spinovima.Pitanje za Mariniku – gde vi vidite dva metka, pucnjeve upozorenja, Vučićevu odgovornost, zaveru u EPS-u? Da li će Marinika, pošto je razobličena potpuno, uputiti izvinjenje zbog laži koje je juče iznela? Neće, kao što nije uputila izvinjenje ni povodom onih drogiranih kokošaka u Moroviću, kada se umesto farme kokošaka njoj priviđala farma marihuane. Nikada se nije izvinila za to. Ona će nastaviti i nastavlja u ovih 28 sati da spinuje tu izmišljotinu.Dakle, prosto da kažemo, Marinika je nezadovoljna zbog toga što neće biti, to je povezano sa izborima, kandidatkinja za predsednicu Srbije ili gradonačelnicu Beograda, jer je čak i njen „Multikom“ poslodavac Đilas uvideo da bi ona propala na tim izborima i da je narod neće. Stoga je Đilas objavio da će Marinika biti nosilac liste SSP, što bi narod rekao – s konja na magarca, tačnije – s konja na bicikl, kako je Mariniku opisao njen nesuđeni potpredsednik stranke Nikola Jovanović.A kako Marinika u svom bezumnom pismu bezrazložno pominje članove porodice predsednika Vučića, opet, po ko zna koji put, i opet ih provlači kroz blato, poručujem joj da ćemo mi iz SNS sa ponosom reći da ne znamo i da nećemo da znamo nijedno ime od četvoro dece njenog poslodavca Đilasa, niti imena njegovih roditelja, da ne znamo ni imena nijedno od dvoje Marinikine dece, niti imena njenih roditelja, jer ih nikada nećemo napadati i provlačiti kroz medijsko blato, onako kako Marinika i njena bratija čine Danilu, Andreju, Tamari, Angelini, Kseniji, Milici, Anđelku i malom Vukanu.Ovi primeri nasilja i laži koje sam izneo prvo pokazuju da niko od nadležnih ovih zaštitničkih institucija ne reaguje. Drugo, pokazuju da u Srbiji deo opozicije i njihovi mediji deluju prosto kao inkvizicija, i to kao stvarna inkvizicija, a pojedinci deluju protiv nas kao inkvizitori. I tako imamo lov na političke veštice, spaljivanje političkih veštica i u Zaječaru i spaljivanje prostorija SNS, imamo dehumanizaciju po osnovu političke ili porodične pripadnosti.Za kraj, ovakav početak predizborne kampanje veoma zabrinjava. Kao što vidite, nasilje i destrukciju izazivaju stranke koje su same sebe isključile iz dijaloga o izborima. Dakle, to su SSP, Narodna stranka i Ćutin pokret i sve je upereno protiv SNS i građana.

Dakle, obezbedili smo uspeh oba koloseka dijaloga o izborima uz zadovoljstvo predstavnika EU parlamenta. Na dan kada su ove ekstremističke stranke izvele ova dva napada o kojima o kojima sam govorio u Zaječaru i u Loznici, na taj dan predsednik Vučić je predstavio nove moderne dabldeker vozove koji će novim srpskim prugama ići i 200 kilometara na sat. Prvi takvi vozovi će na proleće 2022. godine ići prugom Beograd-Novi Sad, koja se privodi kraju.Dakle, kraju.Dakle, predsednik Vučić gradi Srbiju, štiti Srbiju, vakciniše Srbiju, leči Srbiju, leči prošlost u sadašnjosti radi budućnosti. Živela Srbija! Hvala vam.

ministarko sa saradnikom, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, prvo, u potpunosti se slažem i podržavam sugestiju i konstataciju prof. dr Aleksandra Martinovića iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Govoriću o amandmanu o Zaštitniku građana. Ovim zakonom se uređuju suštinski važni detalji za dalji razvoj dobre uprave, na čemu je inače, i osnovni akcenat na Strategiji reforme javne uprave za period od 2021/2030. godine, koji je Vlada usvojila u aprilu ove godine na inicijativu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Unapređenjem odgovornosti i transparentnosti njenog rada, unapređena je i nezavisnost Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja, čime se ostvaruju uslovi za njihovo efikasniji i efektivniji rad, kao i osnaživanje institucije u cilju jačanja nezavisnosti u skladu sa međunarodnim standardima i sa standardima EU.Zakon koji je 2004. godine, a potom izmenama Ustava menjan 2006. godine, zloupotrebljava i usklađivan sa potrebama bivšeg režima, na šta je ukazivao i sam Poverenik još 2012. godine. Ključna slabost zakona bila je ćutanje organa javne vlasti, odnosno ignorisanje dobijenih zahteva za pristup informacijama, što je posledicu imalo obraćanje tražilaca informacija Povereniku.Kako je bivši režim na čelu sa Draganom Đilasom vodio Srbiju u sunovrat najbolje je rekao u svom obraćanju bivši Poverenik za zaštitu građana, velika nada i predsednički kandidat, Saša Janković, koji je priznao da je dobijao predloge stranih ambasada i zapadnih moćnika da sruši predsednika Srbije, da mu se približi kako bi ga rušio iznutra, i u nekom trenutku kada mu otkaže srce došao na njegovo mesto. Ovo morbidno ponašanje nastavlja se i danas sa još jačim i gnusnijim intenzitetom, politikom neopisive mržnje usmerene prema uspesima Aleksandra Vučića i Srbije, koje postižemo u svim segmentima.Odgovornom, socijalno ekonomskom politikom pozitivna ekonomska kretanja u svim sektorima, bez obzira na tešku ekonomsku krizu, Srbija je uspela da napravi ekonomske korake na kojoj odaju priznanje sve evropske države, kao i svet, ali mi to nismo uradili zbog njih, nego zbog našeg naroda. Zato smo pomagali svim građanima i privrednicima koji su pretrpeli enormnu štetu uzrokovanu posledicama pandemije.Podrška

kao i svim građanima Srbije, 20 evra u decembru i krajem februara u iznosu od 20 hiljada dinara za sve penzionere, kao i povećanje plata i penzija od 7% za javni sektor i 8% za vojsku, policiju i naše medicinske radnike.Isto tako, uspeli smo da podignemo BDP, koji će do kraja godine imati rast blizu 7,5%, BDP, što je znato više u odnosu na mnogo razvijenije zemlje, jer odgovornom politikom i velikim stranim investicijama, koje je obezbedio mudrom istrajnom politikom predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nastavili smo put napretka, kao drugi u Evropi po rastu BDP, snažno guramo dalje svoju politiku razvoja i prosperiteta naše voljene zemlje. Odgovornost prema građanima Srbije, ali i naša doslednost u očuvanju dobrim međudržavnih odnosa sa našim partnerima, ali i bezbednost za sve buduće naraštaje. To je politika Aleksandra Vučića i idemo napred, za Srbiju i ne zaustavljamo se.U ovo teško doba pandemije, otvaramo fabrike, dovodimo strane investitore, novčano pomažemo narodu,

uradilo? Gde su bili kada se dešavao pogrom srpskog stanovništva 2004. godine? Gde su bili godine kada je proglašena samozvana nezavisna država Kosovo? Pa, zna se gde, na egzotičnim destinacijama, brojali su svoje milione.Gde

osokoljeni svojim saveznicima Aljbinom Kurtijem i Vjosom Osmani, porodicu predsednika Aleksandra Vučića, njegovog brata, majku, oca,

kao i ovaj jedinstveni slučaj jurišnika Zdravka Ponoša, bivšeg načelnika Generalštaba, fariseja po opredeljenju koji je vođen isključivo ličnim i partijskim interesima, svojstveno njegovim gazdama, pogazio svetu zakletvu da će braniti Ustav i građane Srbije, pa sada kleči pred oltarima stranih ambasada koje su ga svojevremeno na položaj i postavile da radi za NATO. Pa, bi u svojoj nemoći, opet bez volje građana da vedri i da oblači. Herojski, nema šta.Svetinje za njih ne postoje, oni to ne razumeju, ali zato Đilasov mašinski mozak vrlo dobro razume 619 miliona evra, 35 stanova i govor mržnje i nasilje, jer to je jedino što znaju, a to im je i plan i program.

tim samozvanim zaštitnicima životne sredine koji su svoje životno okruženje ukrasili luksuznim vilama i milionima na računima, bezbrojnim medijima i tzv. nevladinim organizacijama kojima pumpaju lažne pozajmice. Očigledno iz prevelike ljubavi prema zelenom, ali dolaru.Narod Srbije vidi, narod Srbije dobro zna ko je na braniku srpskih interesa, ko stoji uvek uz narod i ne odstupa ni pedalj dalje, to je Aleksandar Vučić. To građani Srbije vide uvek kada je teško. To su rekli i na izborima na Kosovu i Metohiji, kao i u Negotinu, Mionici, Trsteniku, kao što vide i nove fabrike, nova radna mesta, hiljade kilometara puteva, od kada više nisu Srbija i svi koji u njoj žive zatočeni u okovima katastrofalnog bivšeg režima koji je uništio i opljačkao sve što mu je palo šaka.Više Srbijom ne upravljaju tajkuni, sada Srbiju vodi Aleksandar Vučić za koga je reč naroda svetinja. Narod to vidi, zato je tajkunsko, lopovsku hobotnicu bacio na smetlište političke istorije gde joj je i mesto. Živela Srbija. Hvala

meni danas se jako dopalo izlaganje mog kolege uvaženog Uglješe Mrdića, a čini mi se da je on bio blag. Kao i uvek, kolega Mrdić je dobar čovek i trudi se da se kontroliše, kada govori o, ja kažem ološu, kao što je Dragan Đilas. da onda možda kršimo neki kodeks, ali nema kodeksa kada govorite o bitangi koja je bila u stanju da pokrade tako brutalno građane Srbije, da im otme budućnost, da im zajedno sa svojim kriminalcima i lopovima otme 12 godina života.O kom kodeksu onda tu da govorimo? Kog su se kodeksa, ni mafijaškog se nisu pridržavali, ti lopovi koji su bili na vlasti 12 godina. Ubijali su svakodnevno, dan za dan, budućnost građana Srbije. I ne samo da se snimi film o tom periodu ili više filmova, o svakom od njih pojedinačno, treba da se snimi ne film gradonačelnik, jer je to nagrada za tu bitangu, nego serija kradonačelnik, i to da ima, pogodićete 619 epizoda, taman onoliko koliko je miliona pokrao od građana Republike Srbije.U 619 epizoda, pa malo je i u toliko da stane svo zlo koje smo trpeli 12 godina u Republici Srbiji. Malo je sto puta po 619 epizoda da se iskaže sve ono što je Dragan Đilas, DS i svi njeni otpadnici i otpaci, uradili ovoj zemlji od 5. oktobra 2000. godine do dolaska SNS i Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji 2012. godine.Teško je o tom vremenu i da se govori. O tome smo mnogo toga i rekli već i čuli, i mnogo toga je već ispričano o tom strašnom, mračnom, horor periodu Republike Srbije i muka i patnje koje je ovaj narod preživeo za 12 godina vlasti DOS-a i svih njegovih oblika koji su ovu zemlju držali zatvorenu i zatočenu tih strašnih 12 godina.To ne bi bilo toliko strašno da ti isti ne žele reprizu toga. Pa, kao što smo imali reprizu „Boljeg života“, tako bi oni reprizu svoje vlasti da imaju više desetina puta da se vraćaju na vlast u Srbiji, dok konačno ne ugase i poslednje svetlo u ovoj zemlji, dok konačno i poslednju paru iz budžeta Republike Srbije ne prebace na jedan od svojih 50, 100 ili ko zna koliko računa koji možda još nisu ni pronađeni širom širom sveta, koje poseduje Dragan Đilas. Malo je tih 35, 40 stanova, malo se nakrao bata Gojko, malo bata Đilas, malo nesrećni Vuk, malo Boško, malo svi ostali.Malo im, znate, to se troši, evo, nisu na vlasti neko vreme i osetili su da im se istanjio džep, nema 619, možda sad ima 618 miliona. I potrebno je ponovo da zajaše grbaču građana Srbije, da uđe ovde u parlament, da u direktnom prenosu truje zdrav razum ovog naroda, da ga laže da će on za šest meseci, prvih šest meseci svoje vlasti, da uradi velike stvari. Hoće, uradio bi velike stvari, opelješio bi ovaj narod ponovo, i to je dao predugačak period. On je ekspert, zaista, ekspert, ali zato što je neverovatno, gotovo mađioničar, da dok je obavljao izmišljenu funkciju koordinatora predsednika, direktora, ne znam ni ja kakve kancelarije za komunikaciju sa građanima u kabinetu Borisa Tadića, zatim na mestu gradonačelnika, sa platom približno hiljadu ili hiljadu i po evra, nije ni bitno, za to vreme stekneš 619 miliona, neverovatno.Najveći svetski mađioničari da mu pozavide. Kako li je to uspelo magijom da uspe da tih hiljadu evra mesečno pretvori u 619 miliona? Gotovo neverovatno, da se pošten čovek zapita kako ta bitanga još nije na robiji? Kako je moguće da taj čovek i dalje nas truje, svakodnevno i pravi neke nove portale, neke nove novine, neke nove medije, gde nam šalje poruke iz raznih Luksemburga i ko zna odakle sve, sutra iz vasione će da nam šalje poruke, šta sve to u Srbiji treba da se promeni i kako će on to mnogo bolje da uradi? Za koga bolje? Kome će to od građana Srbije, kom će penzioneru to da bude veća penzija, nego što jeste danas, kada Dragan Đilas bude na vlasti? Koji će to građanin Srbije da dobije novčanu pomoć?Pa, setite se ekonomske krize kada je bio na vlasti Dragan Đilas. Kako je tada pomagano građanima Srbije? Tako što je 400 hiljada, 600 hiljada ljudi ostalo bez posla. Da li su tako pomogli građanima za vreme ekonomske krize? Tako što su ugasili na stotine fabrika, na stotine malih, srednjih preduzeća, oni od kojih su ljudi izdržavali svoje porodice, ne velikih kompanija, malih preduzeća, gde je radilo dvoje, petoro ljudi, malih porodičnih firmi, od kojih su ljudi otplaćivali neki kredit, od kojeg su školovali decu, plaćali račune, kupovali hranu. Ljudi su morali da prodaju to što imaju i da beže odavde što pre.Pa, bila je čuvena ona njihova krilatica - uzmi i pali odavde, sve što imaš, samo odlazi iz Srbije što pre. Pa, to je politika njihova. On toliko govori o odlasku mladih ljudi, mi smo tada bili druga zemlja na svetu po odlivu mozgova, za vreme vlasti Dragana Đilasa.Koliko je brinuo o deci, o majkama, govore one stotine miliona koje je ostao dužan u gradu Beogradu dok je bio na vlasti, porodiljama i majkama. Koliko je dugovao penzionerima?Evo, juče smo od ponedeljka do srede isplaćivali pomoć, prvo za penzionere u ponedeljak, zatim za sve ostale građane po 30 evra. Pa kada su jedan evro dali građanima Srbije, da su uštedeli jedan evro, da su rekli - evo, postigli smo takve ekonomske rezultate, možemo da podignemo platu na realnim osnovama? Postigli smo takve rezultate, da možemo da pomognemo privredu u ekonomskoj krizi. Možemo kao danas, kada imamo strašnu pandemiju korona virusa da pomažemo svoju privredu, da se ne gase preduzeća, već da zapošljavamo nove ljude.Svakodnevno otvaramo nove fabrike. Rade se i grade putevi novi, mostovi. To se ne gradi od magle i od praznih obećanja. Izađite na autoput, vidite kako izgledaju ti autoputevi, postoje, tu su. Ljudi se kreću njima. Te fabrike postoje. Postoje naučno-tehnološki parkovi. Postoji pomoć za mlade ljude, postoje stipendije. Ljudi se vraćaju ovde. Vide da u Srbiji imaju perspektivu da mogu i da žive bolje. Pa valjda svaki normalan čovek želi da ostane u svojoj zemlji, ne želi da ide odavde. Ali, razumem i te mlade ljude koji su za vreme Dragana Đilasa morali da odu iz Srbije. Šta je mogao ovde? Koja perspektiva mu je bila? Za posao u gradskoj upravi ili bilo gde morao je da da mito. Za posao u bilo kom javnom preduzeću morao je da potplati nekoga, da zna nekoga, tetku, strinu, Đilasa, da poznaje nekog svog tamo da bi ga neko zaposlio. U privatnim kompanijama gde je imao da radi, kad se sve gasilo?Koja perspektiva života je bila u toj Srbiji koju je Đilas imao? To je bilo pravo ono pravo ono krpene Terazije sa Novog Beograda, to je bila slika politike Dragana Đilasa i onoga što je on nudio Srbiji, fatamorgana.Imaćete za šest meseci duplo veće plate. Pa, kako da ne, novac baš pada sa neba,

mnogo mi žao onih penzionera koji teško žive, ali jeste, morao sam onda da mu ukradem onih stotine miliona, šta da radim, nisam imao. A, sad, sad imam, pa ću da vam dam nešto malo. Opet lažno obećanje će da vam da.Pustite njihove priče. Jedina svrha njihova bavljenja politikom jeste ta da se pokradu građani Srbije, da se uzmu pare. Da je svrha bilo koja druga njihova bavljenja politikom bila, imali bismo bar jedan novi autoput za vreme te vlasti. Nismo imali nijedan. Imali bismo prosečnu platu bar približnu onakvu kakvu imamo danas. Nismo,imali smo platu od 200, 250 evra. Sećaju se pogotovo mladi tada u to vreme, pre desetak godina, odete da radite negde, dobijete 20.000, 25.000 maksimum. Danas je prosečna plata 300 evra. U vreme Dragana Đilasa je bila 150 evra.Danas prosečna plata biće preko 600 evra, već od januara sledeće godine, a u njegovo vreme nije bila ni 300 evra. Godine 2025. prosečna plata hiljadu evra. Setite se samo kako je bilo u to vreme kada je vodio Dragan Đilas ovu zemlju. Uporedite šta ste imali tada, šta imate danas, šta ćete imati ukoliko Aleksandar Vučić ostane predsednik Republike Srbije, a ja ga molim i sada i sa ovog mesta da se kandiduje za predsednika Republike, jer samo sa Aleksandrom Vučićem i samo predvođeni Aleksandrom Vučićem možemo da idemo napred i da pobeđujemo. Živela Srbija. Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovana ministarko sa saradnikom, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, građani Republike Srbije, ono što mi želimo da postignemo sa zakonskim rešenjem koje je danas pred nama jeste da institucije Republike Srbije rade svoj posao maksimalno, profesionalno i odgovorno i da se ne ponovi ono vreme žutih tajkuna kada su te institucije služile samo za uhlebljenje njihovih partijskih kadrova, koji su dobijali posebne zadatke da rade u interesu žutih tajkuna, u interesu malih grupica ljudi koje je zarobila Republiku Srbiju i njene građane. Imali smo prilike već da čujemo i o rezultatima njihovog rada i statistika je nešto što ostaje zauvek, upamćena i upisana u istoriji, a na osnovu koje možemo jasno videti rezultate rada njihove politike.Ono što se i dan danas trude i što rade preko svojih medija jeste da spinuju, da šire laži. Apsolutno se ne trude da prenesu, ako ništa drugo, da se čuje šta je to Vlada Republike Srbije uradila u ovom periodu od godinu dana, već ono što su pokušali da urade i juče i danas što rade jeste da prenose neke svoje lične stavove i da građane apsolutno ne informišu o tim rezultatima, i to imamo prilike apsolutno da vidimo u njihovim medijima gde se najviše bave pitanjem načina na koji je premijerka Ana Brnabić dala odgovor na njihove provokacije, na pokušaje da šire svoje afere i laži na konferenciji. Naravno, ni se ljute, ljute se iz razloga što nisu uspeli u onome što je njihov gazda Dragan Đilas naložio da urade, a to je da isprovociraju i da se prenese pogrešna poruka građanima Srbije.Apsolutno ne govore o rezultatima koji su postignuti, a imali smo prilike od kolega danas da čujemo. Imate tri nove kovid bolnice koje su izgrađene u rekordnom roku. Imamo i domaću proizvodnju vakcina protiv korone. Ne samo da smo nabavili potrebne količine vakcina da bismo zaštitili zdravlje građana i sprovodili taj proces imunizacije. Kada pogledamo i statistički, značajno je taj postupak odrađen dobro i u odnosu na zemlje regiona. Ako kažemo da Bugarska, kao članica EU, ima samo 30% stanovništva koje je vakcinisano, onda vam je jasno koliki smo mi uspeh postigli. Gradi se fabrika vakcina koja će proizvoditi Sinofarmovu vakcinu za potrebe borbe protiv korone, ali i ona ostaje ovde da se bavi proizvodnjom i drugih vakcina koje su potrebne da se podigne stepen imunizacije i zaštite zdravlja građana Republike Srbije.I u vreme pandemije, kada uslede i problemi sa ekonomijom, kada su mnoge države razmišljale kako da obezbede isplate zarada svojih građana, kao što su Francuska, kao što su i druge razvijene zemlje, mi smo i dalje privlačili investicije, gradili smo puteve, rekao sam, osam autoputeva ima koje gradimo, 15 ukupno saobraćajnica, radimo na revitalizaciji naše železnice, podižemo kapacitete i potencijale naše ekonomije za nove investicije i dalje smo šampioni u regionu kada je u pitanju privlačenje stranih investicija, sa jedne strane, a sa druge strane sve to obezbeđuju na osnovu održavanja ekonomske stabilnosti time što imamo i stabilnu inflaciju i stabilni nivo cena, time što imamo nikada veći nivo deviznih rezervi na koje možemo da garantujemo i devizni kurs koji je stabilan, bukvalno, od perioda kada je SNS preuzela da vodi ovu državu, od kada je guvernerka Jorgovanka Tabaković na čelu Narodne banke Srbije.Imamo tona zlata u okviru deviznih rezervi, što ni jedna zemlja u regionu nema i nastavljamo dalje da uvećavamo same te rezerve i to smo imali prilike da vidimo na otvaranju novog rudnika u Boru gde će se upravo izvršiti eksploatacija novih količina zlata i srebra koje će Narodna banka otkupljivati i time garantovati makroekonomske faktore koji su jako bitni za privlačenje stranih investitora, ali i za podršku domaćim investitorima da nastave dalje da ulažu i razvijaju Republiku Srbiju.Kao što rekoh, maksimalno se trude da sve što Srbija radi na pitanju domaće politike i po pitanju spoljne politike omalovaže i da se bave nekim temama koje nisu apsolutno niti bitne, niti tačne, pa smo imali prilike juče da čujemo i od Marinike koja je, poznata po tome što joj se umesto kokošaka u Moroviću priviđa droga i dileri droge, dok je obavljala funkciju pokrajinskog sekretara za sport novac davala svojim prijateljima, a nije uopšte ulagala u razvoj sportske infrastrukture na teritoriji AP Vojvodine i koja se trudila da sve one koji su nepodobni, nepoželjni protera iz Pančeva ili iz kog god mesta da se nalazila da su joj smetali. Ona je pokušala juče neku novu aferu da proizvede sa time što je neko gađao iz praćke izlog kafića u kome se ni osoba

ide, do kojih granica, pa pokušavaju, ne samo što lažu građane Srbije, građani Srbije jasno znaju da lažu, spinuju i pokušavaju da na taj način skrenu pažnju sa njihove nesposobnosti onoga što su radili u vreme žute pljačke Republike Srbije i njenih građana, već pokušavaju sami sebe da zavaraju i to vrlo neuspešno, mogu slobodno da kažem, i onda postaju samo predmet ismejavanja i od strane građana i od strane ljudi na društvenim mrežama gde se maksimalno oglašavaju.Ono na šta ću da skrenem pažnju jeste i kada su u pitanju istraživanja javnog mnjenja. Imali smo priliku da vidimo istraživanja koja su oni preko svojih medija plasirali i gde su sabirali babe i žabe i samo im je bilo bitno da taj procenat nekako odskače u istraživanju do kojih su oni došli, da su oni unapred pobednici izbora u Beogradu. Očekujemo sigurno za neki dan da će se proglasiti unapred i pobednicima na parlamentarnim izborima u Republici Srbiji, ali, gospodo, da biste pobedili na izborima prvo morate da izađete na te izbore, morate da se kandidujete, morate da se odvažite da izađete na crtu i predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS i politici koja se sprovodi u Srbiji kroz program Srbija 2025 i rezultate koje je taj program dostigao i da iznesete šta je to što bolje nudite građanima Srbije, nego što oni sada imaju, ali naravno kroz argumente, a ne time što ćete napadati.Jasno je nama da je vaša glavna strategije – napad je najbolja odbrana. Jasno je nama da cilj koji imate, a to je da dođete na vlast mimo izbora, mimo volje građana, da cilj opravdava sredstvo i da se tu ne libite napadati porodicu predsednika Vučića, napadate njegovu decu, napadate i sve saradnike, saradnike, a samo u cilju da pokušate da diskreditujete i da na taj način sebe prikažete kao bolje ljude. Morate biti svesni da građani Srbije nemaju kratko pamćenje, da građani Srbije jasno znaju šta ste uradili dok ste bili na vlasti, da ste više od pola miliona građana Srbije ostavili bez posla, da ste katančili fabrike, da ste zatvarali i ona preduzeća koja su bila uspešni brendovi u ovoj državi, a koje je sadašnja vlast spasila i radila da spase kako bi mogli dalje da posluju.O infrastrukturi neću da govorim. Niste bili u stanju da završite Koridor 10 o kome ste toliko pričali. Železnice za vas nisu ni postojale. Jedino što je postojalo to je da rasprodajete imovinu kako biste sopstvene džepove napunili, a upravo o tome su i kolege govorile kada su pričale o kandidatu Zdravku Ponošu koji se očigledno pojavljuje u njihovim redovima, kao potencijalni kandidat na predsedničkim izborima. Pitanje je da li je ovaj kandidat dovoljno dobar da ih spoji ili će nastaviti dalje da ih cepa, pošto svi oni, znamo, pre 2012. godine su nosili isti onaj žuti dres, a danas nose dresove raznoraznih pokreta građana, udruženja građana.Imali građana.Imali smo prilike da čujemo i u jučerašnjoj emisiji „Reč na reč“ od uvaženog kolege Đorđa Todorovića na koji način, pored onih šema pozajmica koje Dragan Đilas koristi kako bi kupio stranke, kako bi prisilio određene ljude, medije analitičare da rade za njega, koriste fantomske organizacije, udruženja građana da dođu do finansijskih sredstava kojima finansiraju svoje pokrete, a kada govore o pokretima, govore da su oni nekakvi volonteri, da oni to rade sve besplatno i da to rade iz srca, tzv. njihovog srca, u interesu građana, a nikada se detaljno i podrobno nisu bavili analizama, niti šta je to što građanima Srbije treba, niti šta je to što je građanima Beograda potrebno, već zapravo jedino što su znali da rade je to da rade sopstvenu promociju i da apsolutno rade u interesu njihovih nalogodavaca spolja.Kada ima uvaženi kolega Đorđe Todorović postavi pitanja, da daju odgovore na sve ovo što je rečeno, oni naravno, izbegavaju i kažu - nisu vas dobro pripremili i ne znate vi o čemu govorite, nema to nikakve veze. Ima i te kako veze, dragi građani Republike Srbije, jer vi morate da znate ko su te lažne patriote koje vam se predstavljaju, koje će pokušati da izađu na ove izbore, da uzmu vaše glasove, da uđu u parlament i grada Beograda i u Narodnu skupštinu i da se ovde bore ne za interese vas, nego za interese sopstvenog dubokog džepa.Potvrda upravo o ovome što sam rekao i juče sam to rekao na sednici je i njihovi nedolasci na sednice Narodne skupštine, odnosno neučestvovanje u radu Narodne skupštine, oni su uredno dolazili, potpisivali su se da bi uzimali putne troškove, držali su konferencije i koristili sve ovde moguće resurse za sopstvenu samopromociju, a ne da iskažu probleme građana ili da kažu kako bi te probleme građana oni rešili i to je ono što i dalje rade u Skupštini grada Beograda, gde i dalje ne pojavljuju, a to će me kolega Mirković ispraviti ako grešim, ne pojavljuju, ja mislim već tri godine. Znači, četiri godine mandata, oni tri godine mandata ne sede u klupama Skupštine grada Beograda, ali zato uredno mesečno im na račun leže 10.000 dinara, zato uredno zloupotrebljavaju sve one informacije do kojih dolaze da bi zamazali oči građanima Beograda, da ne mogu da vide rezultate i efekte onoga što se radi u njihovom interesu.Mi znamo da je i Draganu Đilasu i Jeremiću i mnogim tim tajkunima tih 10.000 dinara malo u odnosu na ono silno bogatstvo koje oni imaju i novac koji su oteli od građana Srbije, ali ovo je, dragi građani upravo, dokaz njihovog odnosa prema vama, kako se oni prema vašem poverenju koji ste im ukazali tada na izborima odnosi kako oni koriste mandat koji ste im vi poverili da vas, ma koliko malo vas je glasalo, zastupaju u Skupštini grada Beograda i ono što treba da vodimo računa jeste da nam ne dozvolimo da se upravo takvi scenariji ponove, već da treba da se glasaju oni ljudi, one stranke, ona lica koji svojim radom, svojom energijom, svojim znojem rade na ispunjavanju obećanja koje su vam dali pre nego što ste izašli na birališta i glasali za njih.Tako isto i kada pričamo o Zaštitniku građana ili o bilo kojoj drugoj instituciji kojoj drugoj instituciji koja će obavljati te zadatke moraju da budu svesni da snose i odgovornost za tu poziciju na kojoj se nalaze, a ne kao što smo imali primer Saše Jankovića, o kome su kolege pričale, a to je da je čovek koristio tu poziciju za svoju ličnu poziciju, političku promociju, pa ne bih rekao političku promociju, pre bih rekao političku trgovinu jer se on verovatno nametao tada tim žutim tajkunima, a kao neko moguće rešenje koje bi okupilo sve njih iz te rascepkane DS, koji je eto pokušao da proda priču kako je on oponent Aleksandru Vučiću. Na kraju se jasno videlo da nije nikakav oponent jer niti ima politiku, niti ima ideju i viziju. Svoj pokret je upropastio. Te članove koje predvodi je izdao. Jedino što je pokazao jeste da megafonom zna da priča sa vratima.Niti se ikada bavio nekim problemom, niti se bavio da taj problem reši, a koliko vidimo i svi ti neki naslednici koji će doći na njegovo mesto, ne samo u pokretu, već i kada pričamo o potencijalnim kandidatima te neke ujedinjene opozicije koja se priviđa Draganu Đilasu, siguran sam da neće ni oni bolje proći, niti će se pokazati kao sposobnijima jer ono što im najviše nedostaje to je politička volja, strategija, ideja i vizija, a to je sve ono što SNS ima, što Aleksandar Vučić sa politikom i programom „Srbija 2025“ nudi građanima, a što će se dalje nuditi sa novim programom „Srbija 2030“ jer naš cilj jeste da nastavimo da razvijamo Srbiju, da postane jedan od primera kako se država razvija u Evropi, kako se odnosi prema svojim građanima i kako se problemi građana rešavaju. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu narodni poslanik Bratimir Vasiljević.Izvolite. Poštovana potpredsednice Skupštine, poštovana ministarko, dame i gospodo kolege poslanici, poštovani građani Srbije, ja sam se javio danas kada je u pitanju Zakon o zaštiti građana i jedinstvena je prilika da pozovemo Zaštitnika jer u ovom Predlogu zakona ima dosta prostora i dosta mogućnosti da može da delujem pa ga pozivamo da se uključi i da počne da radi svoj posao.Često posao.Često smo svedoci i čujemo kritike od strane sudske vlasti, njima sličnim da narodni poslanici ne treba da se mešaju u rad sudova jer to je mešanje, zaboga, u nezavisnost jer to bi trebalo da bude nedodirljivo po nekim tumačenjima i ovo što smatram apsolutno da narodni poslanici imaju apsolutno pravo da procenjuju i da zastupaju građane koji su ih birali i da traže zaštitu njihovih prava svejedno od koje vrste vlasti oni potiču i ko ih prouzrokuje.Upravo takvim delovanjem narodnih poslanika ja sam imao prilike, građani dolaze svakih mesec dana na prijem kod narodnog poslanika u kancelariju koju držim u opštini Pantelej u gradu Nišu, i da vas podsetim na epilog obraćanja istog u postupku Višeg suda u Nišu i ovom prilikom se izvinjavam Osnovnom sudu u Nišu jer on nije bio učesnik u presudi porodici Savić. Samo da vas obavestim, vas i građane, kakav je epilog svega toga, a sudske presude su bile potpuno protiv porodice Savić i maltene ostali su bez celokupne imovine na osnovu lažne i falsifikovane priznanice za koju sud nije hteo da meritorno raspravlja o tome da li je to validno i da li je to falsifikat. Na sreću Tužilaštvo za krivični postupak je podiglo krivično gonjenje protiv izvršioca koji je uradio krivično delo i falsifikovao priznanicu kojom je ostvario materijalnu koristi i ostavio porodicu bez imovine.Dakle, on se danas nalazi u zatvoru na izdržavanju i tužilac traži 13 godina kazne i to mu nije jedino krivično delo koje je sačinio.

koja je skoro na identičan način ostala bez celokupne imovine, a iz onoga što može da se zaključi, iz papira kojeg poseduju jednostavno se radi o prevazi opet sumnjivog lica, lice koje je osuđivano za krivična dela falsifikate i sud kada je odlučivao o tome nije imao u vidu pre nekoliko dana su ostali bez celokupne imovine.Radi se o sledećem – pokojni Predrag Mladenović je dogovorio kupoprodaju kuće za 93 hiljade evra. Deo toga je samo isplaćeno, o čemu posreduje priznanica za kupljeni deo. Obzirom da nije upisan kao vlasnik nego kao održalac i kuće i placa dogovor između njega i kupca je bio da se tužbom utvrdi, tužbom prema državi, on prizna da je vlasnik kuće i parcele kako bi to sud potvrdio.U prvom ročištu Osnovni sud u Nišu nije to prihvatio. Takođe ni drugostepeni sud nije prihvatio to, a to je bio signal potencijalnom kupcu da pokrene postupak pred sudom da da nasledi imovinu, da uzme imovinu koju je navodno platio.Zato je predao dokumenta koja su potpuno falsifikovana, niti se slaže matični broj, niti je potpis prodavca na priznanicama. Simptomatično je da u ovakvim presudama učestvuje Viši sud u Nišu, a nikako da se zaobiđe izvršilac Miljan Trajković, jer se on uvek pojavljuje kada su takve presude u pitanju i kada je ostavljanje porodice bez krova nad glavom uvek je Miljan Trajković tu da presudi. Što je najsimptomatičnije, iako je Ministarstvo pravde dalo mišljenje da postupak izvršenja mora po zakonu da se prekine dok se ne završi ostavinski postupak, nije postupljeno po tome, nego je pod hitno, jer pogledajte samo datum 1. avgusta 2021. godine Predrag umire od stresa i od muke koja ga je snašla nepravedno da ostane bez celokupne imovine koju je godinama se dodeljuje privremeni zastupnik, iako je to suprotno zakonu, jer je moralo da se zastane sa izvršenjem da bi se završio ostavinski postupak. Pre nekoliko dana je porodica, sin sa majkom, izbačen na ulicu, jednostavno nemaju od čega i gde da žive i ovo je poziv Zaštitniku građana da preispita ovakve presude i da se jednostavno vidi o čemu se tu radi. Mislim da, to je moje lično mišljenje, da narodni poslanici mora da stanu i mora da obelodane ovakve stvari, jer je čudno da je tužilaštvo našlo u prethodnom postupku, kada su u pitanju Savići, da ima elemenata krivične odgovornosti, isti način, isti metod, nisu se veštačili papiri, nisu se veštačili dokazi koji su prezentovani sudu, nažalost, ni ovaj put kod porodice Mladenovića i zato je moj poziv Zaštitniku građana da se upusti upusti u ovakvu problematiku i da pokuša da zaštiti građane koji ostaju bez celokupne imovine koju su sticali celog radnog veka.Takođe, prilika je da Zaštitnik građana zaštiti porodicu i pre svega decu predsednika Aleksandra Vučića koji svakodnevno trpe pretnje, pritiske, ucene i svašta ono što nije normalno i ono što nije za normalne ljude, ali se uporno ćuti i nema nikakvog pokušaja u tom pravcu.Evo, kako donosimo ovaj zakon, ima prostora i ima mogućnosti da Zaštitnik građana u punom kapacitetu može da reaguje i na kraju krajeva i deca Aleksandra Vučića su građani ove zemlje i njima sleduje zaštita i oni treba da se uzmu svakako u zaštitu od takvih ponašanja.Optužuju, ponašanja.Optužuju, žale se na postupke narodnih poslanika SNS, a kada ste čuli ovde u ovom visokom domu da je neko pomenuo bilo čiju decu i da li uopšte neko zna kako se zovu deca Đilasova, kako se zovu deca Vuka Vuka Jeremića, kako se zovu deca ostalih političara? Ni jednom, nikada nisam imao prilike da čujem da je bilo ko čiju decu spomenuo, ali zato decu Aleksandra Vučića pominju svakodnevno i po više puta u toku dana.To je moj poziv da se stane tome na put i da se jednostavno deca koja su građani Srbije zaštite kako to zakon nalaže i kako to pravila

građani su najbolje sudije i u vek su davali pravedan sud i tako se nadam da će biti i kod ovih izbora i neka se oko toga ne brinu, neka se brinu o sebi kako će da ubede građane za sve ono što su radili u prethodnom periodu do 2012. godine, a građani su to odlično zapamtili i siguran sam da im neće trebati takva vlast i neće ni glasati za takvom vlašću.Živela Srbija!Hvala

Hvala.